**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 16. a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 858. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika.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 li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dopustite da vam kratko obrazložim izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prije svega predlažemo izmjenu kojom ćemo pomaknuti jedan datum koji postoji u postojećemu zakonu, a to je 1.1.2012. godine kada je predviđeno da svi ravnatelji i osnovnih i srednjih škola idu na reizbor. Mi ovu promjenu datuma predlažemo da pomaknemo za tri godine, odnosno do 1.1.2015. godine iz razloga što nisu stvoreni uvjeti za licenciranje, pa time ne bi bilo korektno, jel' da uvodimo ravnatelje u poziciju koja bi bila zapravo teško rješiva. I drugo. To se sve odnosi na postojeći članak 126. u kojemu se kaže koji su uvjeti za ravnatelja, pa je između ostaloga tu i stručna sprema. Ovaj dio se odnosi prije svega na ravnatelje osnovnih škola. Tu smo imali negdje oko 340 ravnatelja. Taj broj je sada pao na ispod 300 radi toga što su neki u međuvremenu stekli potrebito obrazovanje, odnosno neki od njih su možda otišli u mirovinu ili više na toj poziciji nisu. Međutim, ono što smo također željeli ispraviti ovdje, a odnosi se jednako tako na ravnatelje oni su do sada imali pravo na dva mandata po pet godina i tada im se jamčio povratak na posao. Međutim, nakon trećega mandata to im se više jamčilo nije. Sada jednim člankom dopuna predlažemo da se i njima omogući jednako kao svim ostalim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, da po isteku mandata ukoliko nisu stekli uvjete za mirovinu i ukoliko ne budu izabrani da mogu doći na liste zajedničkih prosudbenih komisija za raspoređivanje tehnoloških viškova na razini osnivača. Nadalje, predlažemo ovdje izmijeniti strukturu članova Školskog odbora. Prema postojećem zakonu 9 je članova Školskog odbora i to tri iz reda osnivača koje direktno imenuje osnivač, 1 je predstavnik Radničkog vijeća, 1 je predstavnik roditelja na prijedlog Vijeća roditelja škole, a 2 su iz redova nastavnika i stručnih suradnika školske ustanove. 7 i 2 su bili članovi prema prijedlogu Ureda državne uprave odnosno u Gradu Zagrebu Središnjeg ureda državne uprave. Ovim izmjenama predlažemo da u strukturi Školskog odbora ne budu više ova 2 člana koje predlaže Ured državne uprave odnosno Središnji ured državne uprave i to je zapravo sugestija Ministarstva uprave i njihovi argumenti za izostavljanje ova 2 člana su vrlo uvjerljivi i mi smo to prihvatili. I stoga predlažemo da izmjena bude takva da stupanje na snagu ovih izmjena i dopuna zakona njima prestane mandat, a svim ostalim članovima dakle onih 7 da mandat traje do njihovog isteka, a onda će u novoj proceduri biti ponovno birani. Nadalje, mi smo tijekom 2010. i 2011. godine potpisali granske kolektivne ugovore sa sindikatima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim i s njima smo u granskim u granskim kolektivnim ugovorima a tako i u temeljnom kolektivnom ugovoru dogovorili da nema više potrebe objavljivati natječaje za nova radna mjesta u školskim ustanovama u dnevnom tisku,

Time ćemo na bazi jedne godine zapravo smanjiti troškove državnog proračuna između 15 i 20 milijuna kuna. To su decentralizirana sredstva i osnivači će sa tim sredstvima i dalje moći raspolagati, dakle neće morati plaćati ove natječaje. Nadamo se da je ova izmjena svima dobro došla. Nadalje predlažemo ukidanje učeničkih knjižica dakle to su dokumenti koje su imali naši učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole. Međutim, kako sada imamo i maticu iz koje se povlače svjedodžbe na koncu svake nastavne godine, mi predlažemo da se jednako tako postupi i sa učenicima od 1. do 4. razreda. Ta ušteda neće biti baš tako velika kao prethodna stavka koju sam spomenuo. To će biti nešto više od milijun kuna, što roditelji neće morati platiti na početku školovanja svog djeteta od 1. do 4. razreda. Obzirom da povlačenje svjedodžbi iz matice ide sada dobro uz one početne poteškoće kojima ste svi skupa svjedoci sa nama, smatramo da nema razloga da se to ne uvede i za učenike od 1. do 4. razreda. Nadalje, predlažemo ovdje da se dopuni odredba koja govori o Ministarstvu unutarnjih poslova koje provodi obrazovanje za zanimanje policajac, to je do sada bio tečaj u trajanju od 8 mjeseci nakon završene četverogodišnje srednje škole. Međutim, prijedlog iz MUP je došao da bi oni to željeli uvesti već od treće godine. I ove godine znači oni su prvi puta raspisali natječaj u kojem primaju 300 učenika. Interes je poprilično veliki, prijavilo se i mi zapravo ovim zakonom samo usklađujemo sa njihovom odredbom iz njihovog Zakona o policiji gdje su oni to već uredili. Oni smatraju da će time dobiti kvalitetnije obrazovanje policajaca što je nama zapravo u RH svima u interesu pa jednako tako i u obrazovnom sustavu. Nadalje, ovdje je u jednom stavku kažemo da će obrazovanje za umjetničke programe da će se provoditi prema ovom zakonu i prema posebnom zakonu. Ja vas želim ovdje informirati obzirom da smo najavili donošenje odnosno slanje zakona u saborsku proceduru Zakona o umjetničkom obrazovanju, da će u idućem tjednu na koordinaciji društvene djelatnosti taj zakon biti i da će vas na jesen dočekati ovaj zakon u prvom čitanju, pa time zapravo otvaramo mogućnost u temeljnom zakonu. Jednako tako se odnosi jedna odredbe i na športske programe, dakle to je odluka koje donosi sam ministar pa je ovdje to na takav način i sankcionirano. Nadalje, predlažemo kada je riječ o upisu učenika posebice u osnovne škole na početku je postalo trajno oslobođenje, ukoliko se radi o višestrukim teškoćama, a o čemu brojne institucije vode računa. Ovdje predlažemo i privremenu odgodu upisa koja može trajati recimo godinu dana. To je nešto što je u zakonu manjkalo pa to želimo precizirati. Predlažemo da se u iznimnim okolnostima uz suglasnost ministarstva može skratiti školski sat da ne traje punih 45 minuta nego recimo 5 minuta manje, dakle, nismo izrijekom tako rekli ali na zahtjev određene škole odnosno njihovog osnivača da se takva mogućnost otvori. Predlažemo također da umjesto dosadašnjih svjedodžbi prevodnica kada dijete tijekom školske godine prelazi iz škole u školu recimo zbog promjene prebivališta njegovih roditelja, smatramo da nije potrebna svjedodžba nego samo prijepis ocjena i tako smo predložili u ovim izmjenama. Jednako tako predlažemo da ministar na početku školske godine ne donosi pravilnik o trajanju školske godine nego da to uredi odlukom. Time otvaramo mogućnost da lakše može intervenirati u nekakvim nepredviđenim situacijama, a ako se radi o pravilniku onda postoji procedura da se mora objaviti u Narodnim novinama prođe određeni broj dana što nas zapravo limitira ako hitno treba reagirati. Propisujemo sebi obvezu donošenja pravilnika o evidenciji radnog vremena u školskim ustanovama. Naime, postoji pravilnik koje je donijelo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koji je zapravo prilagođen svima onima koji rade 8 sati dnevno i to je lako bilježiti. Međutim kada je riječ o školskim ustanovama gdje nastavnik radi 5 sati a ostalo vrijeme provodi doma pripremajući se za nastavu da mi taj pravilnik donesemo koji će biti zapravo precizniji i prilagođeniji ovoj našoj djelatnosti. Na koncu predlažemo i da se donese okvirni program pedagoških kompetencija za sve one nastavnike koji rade u našim srednjih strukovnim školama koji su završili inženjerski smjer. Dakle da taj okvirni program obvezuje ona visoka učilišta koja će realizirati te programe da ne bi bilo puno različitih rješenja. Dakle, to njih neće stezati taj okvir će biti poprilično fleksibilan, ali to bi bilo ovo što bi donijelo ovo ministarstvo. Evo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, za uvod mislim da sam rekao dovoljno možda i više. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. klubovi na redu, prvi je na redu klub HDZ-a uvaženi zastupnik Nevio Šetić. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine državni tajniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Odmah na početku u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice izražavam zadovoljstvo što su došle ove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 1.1.2012. godine reizbor svih ravnatelja osnovnih škola, a osobito je to bilo pogubno za one koji su imali samo višu stručnu spremnu i takvih je bilo gotovo 350 i to je izazvalo jednu situaciju situaciju u kojoj je bilo nezadovoljstvo u školama. Ovim zakonskim prijedlogom reizbor ravnatelja s 1.1.2012. pomiče se za tri godine tako da će se o tome riješiti i s jedne strane kao što smo vidjeli gospodina državnog tajnika licencija za ravnatelja koju propisuje članak 126. zakona postojećeg, a riješit će se i pitanje ovih časnih ljudi koji su na razne načine proveli svoj život u školama, a sada pri kraju svoga životnog vijeka došli su u situaciju da mogu godinu, dvije prije svoje mirovine ostati bez posla, na neki način na ulici da se ovo nije desilo. Prema tome, ova izmjena zakona rješava i te slučajeve, tim više dakle rješava sve one slučajeve dodatno kojima ističe ugovor o radu i ako ne može se produžiti, a ravnatelji su u osnovnim školama, oni mogu se prijaviti legalno uredima koji je naša školska praksa sa sindikatima iz gradila, državnim uredima ili uredu Grada Zagreba i biti tzv. tzv. tehnološki višak. Na taj način mislim da smo u sustavu napravili reda i napravili smo situaciju da je za sve jednaka što je za pozdraviti i mislim da je to jedan napredak u sustavu i da smo uravnotežili neke neuralgične točke koje smo do sada imali. I ono što mi se čini jako dobrim i što posebno podržavam, uštedili smo sustavu podosta novca sa novim načinom oglašavanja, mogućnosti oglašavanja radnih mjesta u školama, a to je na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. To mi se čini jako dobrim jer škole zbog raznoraznih razloga često otvaraju natječaje i za popune radnih mjesta ne samo redovito nego u školama ima i potrebno za ad hoc, doduše ima institut za 60 dana, ali svi su ti troškovi bili iznimno visoki ako se te natječaje objavljivalo u dnevnom tisku, a moralo se samo tako i tu je riječ o milijunima kuna. To je za osnivače, za škole ogromni novac i našlo se rješenje i to pozdravljam jer se dugo tražilo to rješenje i mislim da je to dobro rješenje da se na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Hrvatskog svi mogu biti informirani gdje se traži, od najkraćih rokova pa na stalna radna mjesta i to je dobro, to pozdravljamo u klubu Hrvatske demokratske zajednice. Doista, ovdje ima još nekih rješenja u ovom zakonskom prijedlogu koji je pred nama i koja čini mi se da su dobra. Tako ću istaknut sljedeće. Izmjenama i dopunama zakona predlaže se propisivanje obveze osnovnog školovanja za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju do 21 godine života, kao i mogućnost da se djeca odnosno učenici sa navedenim teškoćama privremeno oslobode upisa u 1. razred osnovne škole ili da se ako tijekom školovanja nastupe opravdani razlozi, privremeno oslobode školovanja. Ovim se izmjenama pojednostavljuje i racionalizira vođenje evidencija o učenicima na način da se učenicima svih razreda osnovne škole izdaje svjedodžba što do sad nije bilo i to je jedna praksa koja je sada tehnološki i tehnički uređena, za razliku od dosadašnje prakse da se učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole izdaju učeničke knjižice. Dakle, zaboravimo učeničke knjižice, njih više neće biti. Uvažavajući posebnost poslova odgojno-obrazovnih djelatnika ovim se izmjenama i dopunama predlaže i donošenje posebnog provedbenog propisa kojim će se urediti način evidencije radnog vremena za radnike školskih ustanova. Mislim da je ovo jako važno i treba reći da smo mi u Hrvatskoj dosta brzo učinili obrazovanje, dali mu ono mjesto u infrastrukturnom, u normativnom dijelu kao u svakoj europskoj zemlji. Obrazovanje je u Hrvatskoj znanost, multidisciplinarna znanost …/Ne razumije ima potpunu vertikalu sveučilišnu, dakle učinili smo ga kompatibilnim. A i mislim da evidencija radnog vremena, a i sam rad u školi je vrlo specifičan, to nije rad u uredu, dakle škola je jedna dinamična, drugačije organizirana i mislim da ovaj pravilnik može dobro riješiti ove odnose, ali mi moramo svoju svijest sasvim drugačije odredit prema školi. Škola nikad ne staje, učenje nikad ne staje. Doduše, takve prakse je bilo, to sam vidio na puno mjesta kao državni tajnik ranije u Hrvatskoj. Recimo iz nekih malih mjesta, neću sad reći kojih, ide zadnji autobus u 13,15, nakon 13,15 u toj školi nema ničega više. To nije dobro, to treba mijenjat ali moramo uzet ipak u obzir da su to i specifične situacije. Ali je tragedija ako dođete u gradsku školu u kojoj u 14 sati više nikog nema, ako je jedna smjena. To ja mislim da je ta praksa nestala, da toga više nema, škole žive, rade, stvaraju i vrlo su dinamične, ne samo u odnosu svoje zajednice nego i u komunikaciji sa okruženjem, sa zajednicom u kojoj žive. Dakle to mi se čini, gospodine državni tajniče, da je dobro da ste se ulovili u koštac s time. S obzirom da je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da učitelji, nastavnici i stručni suradnici moraju uz odgovarajuću naobrazbu imati potrebne pedagoške kompetencije ovim se izmjenama i dopunama predlaže donošenje odredbe koja propisuje da ministar nadležan za obrazovanje donosi Okvirni program pedagoških kompetencija. Dobro je da je ova riječ okvirni zato jer pedagoške kompetencije doista daju naša visoka učilišta što je činjenica. I ovdje mi se čini da je ovo samo jedno dodatno upozorenje, jedna dodatna snaga, ja ovo ne doživljavam kao jedina već držim da naša visoka učilišta pripremaju učitelje za taj posao, kasnije Agencija za odgoj i obrazovanje, ali i druge konkurentske se mogu nametati sustavom osposobljavanja, davanju dodatnih kompetencija i snage. A uostalom, svjedoci smo da i Europska unija stalnim direktivama osmišljava dodatno taj sustav, taj sustav, a evo Hrvatska je na pragu ulaska u Europsku uniju i mi moramo inovirat svoj sustav kao što ga inoviramo jer koliko je poznato taj dio našeg sustava, sustavnog osposobljavanja učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja je u tijeku i dešava se i danas je on sigurno neki program u Republici Hrvatskoj di takva se osposobljavanja čine. I evo prema samome kraju želim još nekoliko detalja ovdje istaknuti. Predlažu se izmjene i odredbe o sastavu i biranju članova školskog odbora. I to mi se čini dobro, jer smo izabrali onu varijantu preglomaznog tijela. Školski odbor ne bi trebao imati devet ljudi koliko je imao. Pa čak i sedam je možda malo puno. Ali možda bi bio pet neka mjera ali neću licitirati jer i 7 i 9 i 5 je legalno. Ali mi se čini da ovo rješenje koje sad nudite puno bolje tako da u školskom odboru vrši se, budu zastupljeni članovi koje predlažu Uredi državne uprave odnosno Ministarstvo uprave za škole kojima je osnivač grad Zagreb kao izmjene odredbi o raspuštanju školskog odbora u skladu s kojim školske odredbe, odbore kojima je osnivač grad Zagreb raspušta gradski ured za razliku od dosadašnje odredbe u skladu s kojima je to činilo Ministarstvo uprave. Evo ukratko ovo su neke činjenice koje sam htio iznijeti u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ponavljajući još jednom da mi je osobito drago i da je nama u klubu drago da je došlo do ovih promjena koje unose vedrinu u sustav i vjerojatno će biti mogućnost za još bolju organizaciju cijeloga sustava u narednom razdoblju. I klub Hrvatske demokratske zajednice glasovat će za ovaj Zakon. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite.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 ovdje raspravljamo o plenumu, o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi dole u Saboru je tematska sjednica Odbora za obrazovanje o jednim drugim zakonima. I nama kao zastupnicima koji se bavimo područjem obrazovanja i znanosti dosta teško je biti na dva mjesta, na tematskoj sjednici odbora i istovremeno ovdje u plenumu. je dnevni red Sabora takav da je gust. No međutim, da smo pomaknuli ovu raspravu za koji sat mislim da se ne bi dogodilo ništa povijesno, a mi bi zaista bili u mogućnosti kao zastupnici odraditi svoj posao i na tematskoj sjednici odbora, ali i ovdje u plenumu. No, vratimo se na ovaj zakon. Kolegice i kolege, ne znam jeste li svjesni da zakon o kojemu sada raspravljamo je donijet 15.7.2008. godine. Prije ove izmjene i dopune zakon je mijenjan dva puta. 15.7.2009. godine kada ste ukinuli besplatne udžbenike i besplatni prijevoz. I drugi puta je zakon mijenjan 15.7.2010. godine. Sada 15.7.2011. godine četvrtu godinu za redom na posljednji dan zasjedanja u hitnom postupku opet donosimo izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ono što je od 2008. do sada pokazala praksa pokazala je da ovaj zakon treba mnogo više od nekakvog lickanja u zadnjim danima zasjedanja po hitnom postupku, da on treba doista veliku rekonstrukciju, njegova evo sad već gotovo tr4ogodišnja primjena je ukazala na značajne nedostatke. Prvo, kolegice i kolege ono što je za školu važno, a to je ono što se u školi uči i kako se u školi uči. To nismo niti taknuli. Mi nacionalni kurikulum nemamo. Učimo po starim programima, učimo po starim knjigama. I dok god to ne promijenimo nama se kvalitativne promjene na bolje u školi neće dogoditi. Neki dan čitamo nedavno po novinama kako su nam djeca ksenofobna, kako nema vrijednosti u društvu. Kolegice i kolege, kako će ih biti ako programe nismo takli. I to je odgovornost ovog ministarstva. Drugo. Zakon je donesen, dakle prije tri godine točno. Rok za donošenje provedbenih propisa za primjenu zakona je bio godinu dana. Danas nakon tri godine mi jedan dobar dio provedbenih propisa nemamo. Kada ste donosili zakon hvalili ste se novim pravilima o licenciranju i napredovanju nastavnika. Znate po kojim pravilima i dan danas napreduju nastavnici? Po pravilniku iz sredine Odredbe o ravnateljima o kojima ću reći nešto kasnije odgađamo njegovu primjenu rekao je državni tajnik zato što se nisu stekli uvjeti. Uvjeti ne padaju s neba zato što ih ministarstvo nije pripremilo što je bila obveza prema odredbama ovoga Zakona. Usput budi rečeno to su sami i predložili. Dakle, to je poseban problem u ovom Zakonu. Druga vrsta problema je kao što rekoh sve izmjene i dopune zakona, sam zakon pa onda i sve izmjene i dopune su donešene odnosno predlagane doista u posljednji tren neposredno pred ljetnu stanku Hrvatskog sabora. Posljedično zakon je u mnogim svojim dijelovima zbog pa zbrzanog donošenja u mnogim svojim dijelovima neprecizan, nedovoljno osmišljen pa čak i stručno dvojben. Mnogi, spomenut ću te stvari kasnije u raspravi, mnoge od ovih izmjena su odbijeni amandmani SDP-a od prije tri godine. No, prvo da kažem nešto kod hitnosti postupka. Hitnost postupka je u ovom Zakonu argumentirana sa tri s tvari. Prvo, da postoje osobito opravdani državni razlozi budući da je potrebno nova zakonska rješenja implementirati u sustav do početka nove školske godine. Kolegice i kolege, vi vjerojatno ne znate da je Odbor za obrazovanje u mjesecu prosincu jednoglasno donio zaključak i uputio zahtjev ministarstvu da ide sa izmjenama i dopunama ovih hitnih stvari koji nam trebaju za iduću školsku godinu što ranije. Obećali su to na proljeće. Čekali smo 15.7. Dakle, doista ne postoje osobito opravdani državni razlozi, nego eventualno da ne kažem traljavost koju riječ da upotrijebim nedovoljna osmišljenost posla unutar samog ministarstva. drugi razlog je hitnosti koji kaže da u prijedlog su uvrštene odredbe usklađene sa kolektivnim ugovorima. Naime, potpisani je novi kolektivni ugovor za osnovno školstvo ove godine na proljeće, a nešto prije i za srednje školstvo. Kolegice i kolege, ja vas pitam treba li se zakon prilagođavati kolektivnim ugovorima ili treba biti obrnuto. Tko ovdje donosi zakone? Pregovarački timovi sindikata i ministarstva ili Hrvatski sabor koji je poslodavac tom istom ministru i toj istoj ekipi iz ministarstva. I treći razlog, kaže nije moguće osigurati uvjete za realizaciju stupanja na snagu odredbe članka 126. To je ova već poznata ravnateljska licenca i problem ravnatelja sa višom stručnom spremom u osnovnim školama. Dozvolite mi tu malo više riječ. Dakle, zakonom se predlaže da se ta odgoda, da se dakle dogodi odgoda do kraja 2014. godine, odnosno da 1. siječnja 2015. godine se u punom punom svom opsegu primijeni odredba članka 126. zakona što znači da ravnatelji moraju imati položene, obnovljenu licencu po novom programu, odnosno da u osnovnim školama ravnatelji više ne mogu biti više stručne spreme. Kolegice i kolege ja vas pitam što će se dogoditi, što ćemo učiniti do kraja 2014. godine ne bi li mi 15.07.2014. opet imali hitni postupak kojim to odgađamo za sljedeće tri godine? Ako ne mislimo činiti ništa ja predlažem da se dogovorimo, da tu stavimo amandmanski da ta odredba vrijedi dok zadnji ravnatelj ne ode u mirovinu, bio više stručne spreme Da upišu sada na jesen te programe, dakle u akademskoj godini 2011/2012. to je prva godina, u 2012/2013. drugu godini (Bolonjski je 5), 2013/2014. teoretski ne mogu biti 1.01.2015. VSS, odnosno stručnjaci na razini diplomskog studija. Da programe imamo i da su oni svi sad upisani. Niti su oni upisani, niti programa u RH nemamo. Dakle, u čemu je nastao problem? Jedan dio naših ravnatelja je bio više stručne spreme jer su prije vrijedili propisi i u školama su radili ljudi više stručne spreme. U međuvremenu kako je cijeli sustav se razvijao donesen je propis, i to je u redu, da u školama mogu raditi samo VSS stručnjaci uz prijelaznu odredbu da oni koji su školovali se ranije mogu raditi i sa titulama koje su dotada stekli, što je posve u redu. Učiteljski fakultet u Zagrebu je imao program doškolovanja učitelja sa 2-godišnjim studijem na 4-godišnji studij. No međutim nastavnici matematike, fizike, kemije, geografije, povijesti, svega drugoga teoretski u RH se nisu mogli školovati sa 6 na 7 stupanj visoke stručne spreme stare, odnosno sada na diplomski studij jer naši fakulteti nisu raspisali programe, a ministarstvo nije ništa niti učinilo da bi ih potaklo da takve programe osnuju. Neki ravnatelji su se snašli. Dva sveučilišta, dvije visoke institucije u susjednoj državi su napravile cijeli biznis. Jedan ravnatelj kaže meni ja mogu otići u Banja Luku, završiti studij i dobiti tu diplomu VSS-a, ali ja neću VSS-a, ali ja neću iz poštovanja prema struci platiti nekoliko tisuća eura diplomu. I sad ti neće imati problema, takvi ravnatelji će imati problema, a oni koji su za, dozvolite mi reći grube riječi, nekoliko tisuća eura kupili diplome s njima je sve u redu.Nešto gospodine državni tajniče ne štima u sustavu. Mi bi iz SDP-a voljeli čuti odgovor što će se to učiniti do 1.01.2015. da ne bi opet imali istu stvar da prolongiramo rok. Ponavljam, sve i da sada najesen upišu programe, koji ponavljam ne postoje, teško mogu te studije završiti u roku koji je propisao ovaj zakon. I gotovo je izvjesno, to se možemo i okladiti ovdje, da ćemo taj rok još jednom morati prolongirati jer nije u redu da ljude bacimo na cestu. Kada su se oni zapošljavali em im su se čuvala radna mjesta, em su vrijedili drugi propisi. Koliko god bio i suprotan stav pravedan, a to je da ako nastavnici moraju biti VSS to trebaju biti i ravnatelji. No međutim, u prijelaznom smo razdoblju pa onda mislim da ovakve nekakve neusklađenosti možemo i ostaviti, ali naravno uz uvjet da ljudima omogućimo doškolovanje. Ok, onda oni koji izaberu se ne doškolovat neka snose posljedice te odluke, ali sada nisu imali niti izbora. Toliko oko ravnatelja VŠS. E sad oko licenci. Zakon je propisao da ravnatelji koji su u aktualnom izboru imaju prvu licencu ravnateljsku koja vrijedi također do tog 1.01.2012. Rekao je kolega Šetić maloprije govoreći u ime kluba HDZ-a da to treba prolongirati jer da se nisu stekli uvjeti. Kolega, zašto se nisu stekli uvjeti? Jel' ministarstvo donijelo Pravilnik o licenciranju ravnatelja? Nije. Jel' moralo donijeti? Je. Je li ministarstvo u suradnji s agencijama donijelo Program škole za ravnatelje s čime su se hvalili prije 3 godine kada se donosio zakon? Nije. Jesu li morali? Jesu. Dakle, mi prolongiramo taj rok ne zbog nekakvih apstraktnih nestečenih uvjeta nego zato što u ovoj državi kolegice i kolege netko ne radi svoj posao koji je bio obvezan učiniti. Naravno, mi sad kao zastupnici nemamo puno izbora, ovakve promjene trebamo podržati jer naprosto izbora nemamo. No međutim mislim da je vrijeme da se jednom kaže dosta i da ljudi doista u izvršnoj vlasti počnu provoditi zakone koji su usput budi rečeno sami predlagali uz protivljenje nas iz SDP-a da bi stvar bila malo čak i bizarna. U ovom zakonu ima nekoliko da tako kažem manje važnih iako nisu nevažne i neosporne, što se nas tiče iz SDP-a, izmjena. Ovaj upis, promjena oko upisa djece u prvi razred osnovne škole s višestrukim poteškoćama, ukidanje učeničke knjižice doista je racionalizacija uz jednu napomenu – ja se nadam gospodine državni tajniče da vam e-matica funkcionira. uvođenjem da i ova 4 prva razreda moraju printati svjedodžbe iz e-matice imamo još jednu navalu na sustav e-matice kojega smo preskupo platili i koji nažalost ne funkcionira pa se nadam da je uloženo još malo novaca u poboljšanje funkcionalnosti tako da taj dio neće biti udar na udar na taj sustav. Za svjedodžbe prevodnici i prijepis ocjena vrijedi isto. Donošenje posebnog Pravilnika za evidenciju radnog vremena za radnike u školama posve je u redu. Doista nije moguće primijeniti opće propise Zakona o radu, nažalost naši nastavnici i učitelji u školama nemaju svoje kabinete, sve i da hoće ne mogu provesti 8 sati radnog vremena pa onda jedan dio rade od kuće, jedan dio rade u školi i doista je potreban novi pravilnik. Nažalost, u amandmanu koji je poslije utvrđen kroz odbor u suradnji s ministarstvom predviđeno je da se taj pravilnik donese u roku od 90 dana. Kolegice i kolege za 90 dana mi ćemo već biti na pola prvog polugodišta. Kažemo da mora ići po hitnom postupku da stigne na iduću školsku godinu. E sad, ako moramo ići hitno da stigne za početak iduće školske godine taj pravilnik mora se donijeti u roku od 30 dana, kakvih 90? Čemu onda hitni postupak? Ovaj dio oko natječaja za zapošljavanje koji ne mora ići u novine, kolegice i kolege mi iz kluba SDP-a smo podnijeli amandman 2008. da to tako bude, odbili ste. Ministarstvo je … /Govornica se ne razumije./… I kolega Šetiću rekli ste da ćemo ostvariti znatne uštede. Mogli smo ih već ostvarivati da ste prihvatili naš amandman. Al' dobro, bolje ikakva pamet, pa čak i naknadna, nego nikakva. Još nekoliko naših amandmana iz 2008. je anticipirano kroz ove promjene. Drago nam je ovaj dio oko školskih odbora, tada smo predlagali drugačiji sastav bez članova iz Ureda državne uprave, ali ponavljam bolje naknadna nego nikakva pamet. Mi iz kluba SDP-a podnijeli smo dva amandmana uz one amandmane Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu koji su amandmani koji su došli na prijedlog nas iz SDP-a, još smo podnijeli dva amandmana. Jedan od njih se odnosi na to da zajednička komisija koju čine predstavnici Ureda za upravu i većinskog, ali i manjinskog sindikata u obrazovanju zajednički odlučuju oko raspodjele, dakle oko zapošljavanja ovih ljudi koji su na raspolaganju. Voljeli bismo da ima dovoljno mudrosti u ministarstvu da se taj prijedlog prihvati. na terenu postoje brojni sporovi između jednog i drugog sindikata. Vrlo često uredi državne uprave ne znaju kojim sindikatom, da tako kažem da razgovaraju i nama se čini da naprosto je pitanje pameti i pitanje odgovornosti, a ne da moramo imati naknadnu pamet opet za nekoliko godina i sada prihvatiti taj amandman. Na kraju mi zastupnici iz SDP-a ovisno o tome kako će se predlagatelj izjasniti o ovom našem amandmanu, ako se izrazi pozitivno mi smo spremni podržati izmjene i dopune ovog Zakona uz još jedno upozorenje da na ovakav način da svake godine 15. 7. donosimo izmjene Zakona nabrzaka, da sustav ima mnoge probleme a da one najvažnije probleme nismo taknuli ne piše se dobro niti našem obrazovanju niti našem obrazovnom sustavu. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dva ispravka netočnog navoda prvo uvaženi zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena zastupnica je iznijela dosta činjenica o kojima bi se moglo nešto reći i osporavati ali jedno je rekla da provedbeni propisi, dakle podzakonski akti da Ministarstvo nije ništa učinilo. Pa mislim da je kolegice gotovo 80%, 85% od onoga što zakon predviđa realizirano a nešto nije. Ja se slažem da u obrazovanju treba visoki stupanj konsenzusa između političkih snaga koje vode zemlju jer obrazovanje ulazi u svaku kuću ali čini mi se da i ovaj zakonski prijedlog uobličava naš obrazovni sustav i poboljšava ga u cjelini tako da neke vaše primjedbe koje su i ranije možda i u vašim raspravama bile može se prihvatiti ali mislim da nije toliko crno koliko ste probali postaviti. Zahvaljujem. Ispravak netočnoga navoda uvaženi zastupnik Šimo Đurđević. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Cijenjena kolegice Lugarić nije točno da su kolegice i kolege koji su u sustavu osnovnog obrazovanja a i ravnatelji škola biti i da jesu problem odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Po meni problem odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj su ti da ne dozvolimo da u sustav uđe ona osoba bez obzira o kojoj se razini radi osnovnog školstva, srednje školstvo, strukovno da uđu one osobe koje nemaju pedagoško psihološku naobrazbu, koje nemaju didaktiku, metodiku, psihologiju djetinjstva i mladosti, pedagošku psihologiju i da rade sa našom djecom. Hvala lijepo.

evo vidjeli smo da u ovom području odgoja i obrazovanja ima najviše amandmana, najviše se podnosi amandmana, također vidjeli smo da su vrlo često odbijeni oni koji dolaze s ove strane ali isto tako danas pozdravljam da su ipak stavljeni u postali postali su zapravo sastavni dio Zakona. Danas ću u vrlo kratkoj raspravi postaviti zapravo par pitanja iz prakse. U ovom zakonu se vidi zapravo da državni ured na prijedlog stručnog povjerenstva donosi razno razna rješenja između ostalog imamo i rješenje o prijevremenim upisima, zatim privremenim oslobađanjima od školovanja, odgode upisa u prvi razred, zatim je to primjerenom programu za učenike osnovnih i srednjeg obrazovanja, za učenike s teškoćama u razvoju. Gospodine državni tajniče ja se nadam da ćete me slušati jer ću pitati upravo pitanje iz prakse što me muči. Isto tako uključivanje učenika sa teškoćama u razvoju u redovne programe. Tu se zapravo nameće pitanja koje sam zadnji put imala na kolegiju ravnateljica koje sam imala u Dubrovniku, ako je povjerenstvo u sastavu psiholog, defektolog, učitelj, školski liječnik ako na primjer donese prijedlog rješenja za poseban oblik školovanja u osnovnim školama, da li je roditelj zapravo taj koji daje stručno mišljenje. Stručno mišljenje ne može dati roditelj naravno, jer ako roditelj po tumačenju po tumačenju državnog ureda ako roditelj ne da dopuštenje za postupak opservacije bez obzira na poteškoće ne može se sa ... niti početi. Tako je barem u našem Uredu državne uprave. Znači, postavlja se pitanje ovdje da li roditelj čini dobro svojem djetetu te tko je ovdje kompetentniji roditelj ili liječnik, odnosno cijeli tim, to je prvo pitanje koje se postavlja. Drugo pitanje, iskoristiti ću ovdje ga postaviti a to je radi se o popisu škola koje rade po otežanim uvjetima i primaju zaštitni dodatak. O tome Šipan i Lopud su na popisu, a Koločep nije pa jednostavno postavljam pitanje o čemu je razlika te da li je Koločep otok ili kopno. Znamo svi da je otok. I još jedno pitanje, grad Dubrovnik je donio mrežu škola međutim, to očito nije usvojeno jer smo dobili da se i dalje škola Šipan ne ide u sastav odnosno pod školu u Gružu. Evo ovo su tri pitanja koje bih molila gospodina državnog tajnika ili sada ili poslije da mi odgovori. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja završno dati osvrt? Da. Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Ja ću nastojati vrlo brzo odgovoriti na ova pitanja koja su postavljena i na ovo što je problematizirano. Naime, žao mi što nas nema ovdje više koji su imali učešća u raspravama kada su se mijenjali zakoni itd., ali obzirom da je zastupnica LUgarić poprilično, dosta stvari spomenula koje nisu dobre, ja ću na to odgovoriti prije svega da sustav bez obzira koliko u njega ulagali nikada neće biti tako dobar kakav bi mogao biti. Ali molim kada govorimo o onome što treba još doraditi onda korektnosti radi ne bi bilo loše spomenuti ono što je dobroga napravljeno. Pa da ja dopunim ovu priču, spomenut ću i ono s čime se ne samo zastupnica LUgarić nego i Klub HDZ-a složio kada smo ove dokumente donosili ovdje u Hrvatskom saboru. ovih 7, 8 godina koliko je proteklo da smo donijeli Zakon o strukovnom obrazovanju koji je na jedan poseban način uredio ovaj sustav obrazovanja i omogućio s jedne strane donošenje novih kurikuluma, samo te stvari spominjem i s druge strane naše sudjelovanje u brojnim IPA projektima. Pa ću tako spomenuti da smo mi donijeli već kurikulum, medicinska sestra opće njege još prošle godine i prve godine je ušao u školske klupe sa vrlo velikim interesom i ove i prošle školske godine da smo ove godine donijeli novi kurikulum dentalni asistent i da do konca godine donosimo još 24 nova kurikuluma. Toliko o tome koliko se radi recimo na ovim kurikulima što je bila pretpostavka da se donese Zakon o strukovnom obrazovanju. Nadalje, zašto ne spomenuti i Zakon o obrazovanju odraslih koji ste jednako tako pozdravili kao i ovaj prethodni zakon. Osnovali smo i jednu i drugu agenciju i za obrazovanje odraslih i Agenciju za strukovno obrazovanje . Kad govorim o podršci zakonu ona pri tome prije svega mislim na Zakon o strukovnom obrazovanju koji ste podržali i mislim čak da je gotovo jednoglasno donesen. Nadalje, donijeli smo Zakon o udžbenicima koji je konačno i vi ste sudjelovali u tome i dali kvalitetne prijedloge koji je konačno uredio ovu materiju da udžbenici traju najmanje 4 godine kako bi se mogli nasljeđivati. Nadalje, donijeli smo mrežu škola koja nikada u RH nije bila donesena, donijeli smo državne pedagoške standarde koji nikada u Hrvatskoj nisu bili doneseni, uveli smo sustav vanjskog vrednovanja kojega nikada u RH nije bilo, proveli smo evo već drugu godinu za redom državnu maturu koje također u RH nikada nije bilo i po ocjenama svih ona je omogućila jedan drugačiji upis na visoka učilišta gdje nitko nikoga ne može nazvati i pitati za bilo kakvu intervenciju radi toga što je sustav tako postavljen i što se upisuje s ljetovanja ili gdje god hoćete. najavili smo i to ste imali prilike vidjeti idemo s pilot projektom e-imenika, pa i duže godine sa on line upisima u srednje škole. Tako da smo sustav u tom dijelu ne govorim sada o ovoj matici koja je imala početnih poteškoća i to sam naglasio, sada više ne i tomu ste svjedoci ovih dana kada se ispisuju svjedodžbe. Dakle, mi smo sustav kompletno u velikoj mjeri prilagodili novim tehnologijama. I to bi onda vrijedilo spomenuti. A kada govorimo o ovom detalju gdje ste tražili, a to možemo i prihvatiti da se skrati rok za donošenje pravilnika o evidencijama u školskim ustanovama moram podsjetiti, prije 4 mjeseca je imenovano povjerenstvo koje radi na izradi toga pravilnika. I zato ja i prihvaćam, neka bude do početka ove godine i bit će. Dakle, to je ono što smo napravili pa nemojte stavljati pod sumnju da to neće biti napravljeno. Ovo ovdje odgovorno izgovaram i to radimo i sa svojim partnerima odnosno sindikatima koji se nalaze u ovoj ekipi. Nemojte karikirati i govoriti kako se mi prilagođavamo onomu što je tamo u kolektivnim ugovorima. Dakle, ako znadete da postoje korektni odnosi među socijalnim partnerima i ako se nešto nalazi u jednom dokumentu onda je korektno da to pokriva i drugim dokumentom. Ako bismo mi zakonima eliminirali sve ono što je potpisano u kolektivnim ugovorima, onda bi to bilo izigravanje dogovora koji je postignut u slučaju recimo osnovnog školstva nakon pregovora od gotovo 8 mjeseci. Dakle, iz tih razloga gledamo da je to identično u jednom i drugom dokumentu i da tada započinjemo sa primjenom. Cilj je da nešto poboljšamo i jesmo to napravili. Dakle, sva ova pitanja koja ste spomenuli na sva pitanja zapravo postoje odgovor, a to što imamo čestih izmjena, izmjene su zato da poboljšamo sustav. I kada tomu idemo, ako ćemo tome zamjerati onda ne znam zašto postoji institucija izmjena. Kada je riječ o otežanim uvjetima rada poštovana zastupnice Bonačnić dakle škole sa otežanim uvjetima rada. To su materijalna prava naših nastavnika, ona se utvrđuju kolektivnim ugovorima i tamo su popisane škole sa otežanim uvjetima rada i prema tome se nastavnici koji rade u školi sa otežanim uvjetima rada i isplaćuju. Dakle, to nije materija koja se taksativno nabraja u samom zakonu od 1 do 34 nego stoji u kolektivnom ugovoru i u skladu s time se postupa. Dakle, to je rezultat pregovora socijalnih partnera. Tamo je zapisano i po tome se postupa. Zašto neka škola je neka škola nije, doista nije materija koja treba biti uređena zakonom. I dugo pitanje mreže škola. Vlada Republike Hrvatske je 2. lipnja donijela mrežu škola. To je dokument u izradi kojeg su sudjelovali zapravo svi koji su pozvani na to a posebice osnivači školskih ustanova. U ovome slučaju kada govorite o Dubrovačko-neretvanskoj županiji dakle onako kako je ona predložila tako je za tu županiju mreža škola i donesena. Ako bude drugačijih prijedloga otvorena je mogućnost izmjena, ukoliko osnivač na svom području bude smatramo da nešto treba izmijeniti neće Vlada imati razloga da tako nešto odbije. Kada bude dovoljno takvih prijedloga neka se izmjeni onako kako vi kažete jer vi najbolje znadete na svom području kako bi mreža škola trebala izgledati. Ali moram podsjetiti da moramo biti racionalni i ne možemo dopustiti da neka škola sa 76 učenika funkcionira kao matična škola koja će imati i ravnatelja i tajnika i računovođu čitav jedan pogon ako u blizini ima matična škola kojoj ona može biti područna škola. Takvih situacija imamo i tu moramo biti dobri gospodari, a ne dopuštati da sa jednim razrednim odjelom u jednoj generaciji škola funkcionira kao matična. Ja vjerujem da to ne bi nitko Kada je riječ o našoj suradnji sa uredima državne uprave, ja vam ovdje obećavam da po ovim pitanjima da ćemo sa uredima državne uprave ove stvari razriješiti koje su možda možda za neke nedorečene, ali u ovome slučaju i sa svim onim institucijama koje su upućene na to od pravobraniteljica preko drugih službi. Na koncu želim vam zahvaliti na raspravama, na razumijevanju, zapravo je naravno bez obzira što ćete na to reći najbolje u početak školske godine ući sa onim što je trebalo promijeniti. Najgore rješenje kada se tijekom polugodišta, usred godine donose nekakve izmjene i da škole po tom onda moraju reagirati. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.